Njihova izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja obrazložiti dodatno? Da. Riječ ima kolega Antolović, državni tajnik u Ministarstvu kulture. Izvolite kolega. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo zastupnici u povodu 500. obljetnice rođenja Marina Držića koja će, koju ćemo obilježiti iduće godine predlažem da proglasi 2008. godinu godinom "Marina Držića" i da prihvati ovim prijedlogom odluke osnivanje počasnog odbora koji će biti imenovan od strane predstavnika Hrvatskog sabora, Vlade Republike Hrvatske, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te pojedinaca i predstavnika iz uglednih znanstvenih organizacija i institucija te da se slijedom toga i izradi program obilježavanja, a da kompletno pokroviteljstvo nad obilježavanjem godine "Marina Držića" preuzme Hrvatski sabor. Hvala vam lijepo. Hvala vama državni tajniče. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a, poštovana kolegica Majska. Izvolite kolegice. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice naravno da će klub svesrdno podržati prijedlog prijedlog ove odluke. A ja bih osobno rekla da mi je iznimno drago da je ovakva jedna tema danas na dnevnom redu, tema koja je eminentno kulturna tema. Njih nemamo prečesto u našim rasporedima. čini mi se da upravo na ovome primjeru kada idemo u susret takvoj jednoj godini koja je godina jednog velikog književnika da se možda možemo prisjetiti što druge zemlje u sličnim prigodama rade. Dakle čini mi se da ovo ne može biti samo odluka puke forme, odluka u kojoj će se govoriti, odnosno koja će u svojoj realizaciji nositi izvedbe djela Marina Držića, izrade medalji, možda poštanskih maraka, dakle onih uobičajenih elemenata koji prate ovakve prigode. Mislim i tako to je i mišljenje našega kluba da ovakva eminentno kulturna tema vezana uz ovakvu obljetnicu koja je sasvim sigurno najveća obljetnica u hrvatskoj književnosti uz onu Marka Marulića, oca hrvatske književnosti. Dakle da ona zavređuje nešto što bi se moglo zvati i mobilizacijom sveukupnoga hrvatskoga ponajprije glumišta, a zatim i sveukupne hrvatske kulture. Ako se samo prisjetimo što je Republika Austrija prošle godine napravila, na koji je način kapitalizirala svoju veliku obljetnicu Wolfganga Amadeusa Mozarta mogli bismo nešto i na tome naučiti na koji način se sa kulturnim velikanima može krenuti i dalje, dakle izvan naših lokalnih okvira, izvan Hrvatske u ovom slučaju. Šta mislimo kad kažemo mobilizacija? Mislimo na jednu izvrnu ideju nekih ljudi iz hrvatskoga glumišta koji predlažu Ministarstvu kulture primjerice kompletno snimanje audio zapisa svih Držićevih djela i to iz nekoliko razloga, a možda po uzoru na Engleze koji su tako snimili svog cijelog Shakespearea. Pa i ako tog Shapespearea ne sluša cijela populacija, iako je kultura nažalost reći ćemo dobro za jedan manji broj ljudi to ipak ostaje za povijest. U ovom slučaju Držićev jezik koji je vrlo specifičan jezik kojeg danas gotovo nitko od šire populacije ne poznaje, koji se njeguje samo na Dramskoj akademiji i koji bi možda mogao upravo u toj obljetničkoj godini postati jedna tema i razmatranja ali i rekla bih šire popularnosti upravo bi u takvom jednom projektu mogao zaživjeti. da taj izvorni Držićev jezik kao jedna od temeljnica naše komediografije mora postati ono što će biti nositelj, dakle ne puka formalnost u toj obljetničkoj godini nego nešto što će doista ostati za budućnost, za povijest, za nešto što bismo mi morali proglasiti našim kulturnim dobrom, upravo onako kako je to Republika Austrija prošle godine radila sa svojim Mozartom koji je već i onako planetarno bio popularan, što naš Marin Držić i ne može biti. Međutim oni su znali što učiniti sa svojim velikanom uz takvu jednu obljetnicu. Pa se eto i mi nadamo da će uz ovaj Prijedlog odluke o proglašenju 2008. godine godinom "Marina Držića" u Republici Hrvatskoj to ime zaživjeti na mnogo više konkretnih načina nego što bi bila jedna poštanska marka, jedna medalja ili neki počasni odbor. Zbog toga ćemo svesrdno podržati ovaj prijedlog i ponadati se da će one institucije koje će biti nosioci tih programa znati što napraviti sa imenom, likom i djelom Marina Držića. Hvala lijepo. Kolega Zlatko Kramarić u ime kluba HSLS-a. Izvolite Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani državni tajniče i tajnice, štovane kolegice i kolege. Moram nešto kao profesor književnosti na kraju ovo je moja struka i nešto doista treba reći. Ja potpisujem sve ovo što je kolegica Jagoda Martinčević govorila. Nažalost kad sam primijetio onda sam shvatio da se govori o ovoj točki dnevnog reda pa sam došao hitno gore. I doista se nadam da ćemo konačno napraviti taj toliko nužan iskorak. Mi smo imali nedavno i godinu "Josipa Jurja Strossmajera", 2005. koja je bila 100. obljetnica njegove smrti i 170. godina njegova rođenja. godinu kroz koju smo obilježavali djelo i lik Nikole Tesle. Evo imamo i 2008. će biti godina u kojoj bi trebali obilježiti i godinu "Marina Držića". Iako sami znate vjerojatno da je 1508. godina da li je doista rođen je upitna godina, nije do kraja, postoji jako mala sumnja i manje-više u svim ozbiljnim enciklopedijama i monografijama upravo piše mali upitnik da li je on doista rođen 1508. godine. Ali to uopće nije važno. Važno je upravo ovo što ste vi pokušali govoriti i što ste ovako dali jednu sjajnu usporedbu što to mogu napraviti, što su napravili Austrijanci sa svojim Mozartom, što mi možemo napraviti sa svojim Držić je svakako pripada u red svjetskih komediografa. Mi se opće toga ne moramo zapravo stidjeti. Šteta što upravo što je pisao na tom jeziku, a da ne na nekom drugom jeziku i svakako da bi danas njegovo ime i djelo bilo kudikamo drugačije valorizirano upravo kao što … /Govornik se ne razumije./ … planetarnim europskim, odnosno svjetskim razmjerima. Ali to ne znači da ne treba pokušati učiniti, to su upravo od tih imena koji na neki način ugrožavaju, koji su dio hrvatske kulture, hrvatskog identiteta, upravo da pokažemo zapravo što se na ovim prostorima stvaralo i kakav je ambijent postojao i da se doista te svoje prošlosti i tradicije ni na koji način ne trebamo stidjeti. sada kako to iz ovoga jednoga uskoga kruga ljudi koji se bave Držićem na fakultetima, u kazalištima, teatru da pokušamo doista napraviti taj iskorak, da Držić doista bude sa svakim građanom Hrvatske na ti, ne da bude zapravo samo predmet jednog uskog kruga istraživanja što će i dalje svakako ostati, ali upravo da te godite, te obljetnice da budu, da to ne prođe ovako deklarativno, da se doista ne svede na poštansku marku ili na neki simpozij, na neku monografiju ili zbornih kadrova koji će se objaviti nego upravo nešto drugačije. Nedavno je i snimljen film o Marinu Držiću, snimio ga je Veljko Bulajić. Ja moram priznati na žalost nisam nisam imao prilike ga pogledati pa ne mogu zapravo suditi o filmu, ali sama činjenica da po recepciji, dakle poslije onoga što se dogodilo je to zapravo sve skupa završilo i manje od tjedan dana, od premijere filma i po par novinskih kritika zapravo ništa više što na neki način da opet svjedočiti ili je film loš ili kritika nije u stanju da na pravi način recepcija tog filma je možda zbog neukosti ili kritike ili nekih drugih animoziteta, ali to se zapravo takve se stvari ne smiju događati. Ja nisam kažem opet za mistifikacije upravo naših velikih ljudi. Ja se uvijek sjećam ono "dva veka Vuka" ili "dvjesto godina Vuka" da je to od one mistifikacije koja se onda radila koja je iza sebe imala jednu vrlo opasnu političku pozadinu. Mi to ne smijemo, na takvu se razinu ne smijemo spustiti, ali doista moramo učiniti sve i u ovom Parlamentu. 2008. godina bi morala biti na neki način da bude neću reći i tematske sjednice, ali Odbor za kulturu, Odbor za znanost pa i u Saboru bi ponovo na neki način morali potaknuti na neki način promijeniti ovu optiku kroz koju građani doživljavaju i … /Ne razumije se./ … što je nama zapravo Marin Držić. Marin Držić je za mene osobno, ali upravo je to enciklopedija života, sve što je on opisivao to su i dalje životne situacije. U svim dilemama u kojima se on nalazio to su dileme i suvremenoga hrvatskog i sve ono što ga kontraverze koje su ga pratile i da ne bude prorok u vlastitoj sredini pa da mora napustiti tu sredinu. Tu su sve zapravo dileme koje dan danas muče hrvatskog intelektualca, književnika, političara, građanina i u ovom nekoj eri eri globalizacije. Zato bi isto kažem klub HSLS-a će iza toga stati, ali da i mi odustanemo ubuduće od ovakvih i da poslije toga imamo neku kritičku revalorizaciju onoga što je to sa Strossmayerom, kako je to sve zapravo prošlo, koji su to rezultati, što je to sa Nikolom Teslom ili s nekim drugim znanstvenikom, književnikom koji će slijedom okolnosti doći na red da ga Hrvatski sabor ima tu čast da jednu određenu godinu posveti njemu. Ako u tome uspijemo, onda smo napravili puno, ali kažem ako to ostane samo na razini one manifestacije i na neki način dekorativnoga onda ni ni državni tajnik i njegovo ministarstvo moraju pretrpiti kritiku jer svakako to nije bio cilj niti će, mi ćemo … /Ne razumije se./ … koji će moći napisati novu monografiju i drugačiju i bolju ili nekoga drugog monografa, Posperova Novaka i onih ljudi koji se time, kojih ima, u Hrvatskoj hvala Bogu tih ljudi ima i danas. Kada je kolega Letica govorio o mom mazofističkom odnosu prema Hrvatskoj akademskoj zajednici on je zapravo upravo ja mislim pozitivno kritičan da se doista i sve ohrabri, ali da i politika i javnost ima ipak jedan drugi, da je to sastavni dio našeg života i na kraju krajeva mi možemo ne znam zaostajati u gospodarstvu ne znam dva-tri ili koliko puta za europskim prosjekom, ali u znanosti i kulturi to nije nužno i to ne mora biti nužno u uzrečno … /Ne pa tako eto i klub HSLS-a će dati taj svoj glas, ali isto također evo ja kao osobno, kao čovjek kojemu je na kraju krajeva to i struka i koji se s time bavi i koji ima jedan sasvim drugačiji, emocionalni i profesionalni odnos, nadam se da će ovaj apel jer imam upravo ova iskustva koja do sada nisu bila baš previše sjajna, mi smo to zapamtili, memorirali smo i rekli smo da ćemo obilježiti ali poslije toga rezultati su bili prilično skloni. Hvala. Hvala vama poštovani kolega Kramarić. Želi li državni tajnik uzeti završnu riječ? Ne. Zaključujem raspravu. O ovoj točci dnevnog reda glasati ćemo kada za to dođe vrijeme.